За да приключим с предишната процедура, господин Добрев, заповядайте за лично обяснение. Благодаря, господин Председател. Господин Генов, няколко пъти споменахте, казахте, че не можете да ме разберете, затова искам да Ви прочета нещо от становището на регулатора. Надявам се, като Ви го прочета, да разберете какво имам предвид и аз. Дадох и примери, явно пак не сте ме разбрали. Затова Ви цитирам становището на регулатора: „Това предложение не следва да бъде приемано предвид аргументите“ – и се изброяват аргументи. По средата на този текст се казва: „Направеното предложение за изменение на Проекта на Закона за енергетиката създава възможност целта на Закона да бъде заобиколена чрез използване на големи енергийни мощности, от които минимални количества топлинна енергия са предназначени за производство на земеделска продукция.“ И становището на регулатора завършва със следното: „Предвид горното,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! По По стечение на обстоятелствата изпуснахме срока да дадем предложения между първо и второ четене, защото срокът беше съкратен. Но в Комисията бяхме направили предложение по чл. 83, ал. 5. Не знам защо не е отбелязано, господин Добрев? Значи не сте го приели, добре. Колеги, с няколко изречения искам да Ви обясня какво се случва с този Закон – Закон, който е правен за „Видахим“, Закон за ТЕЦ „Свищов“. За двата ТЕЦ-а става въпрос, колеги. Но първоначално предисторията. Когато преди една година беше приет Законът, за да се дадат преференции за производство на когенерационна електроенергия или високоефективна електроенергия при производство на зеленчуци от оранжерии, е пропуснато колко процента от топлинната енергия, която се ползва, да се заплати за тази произведена или ползвана топлинна енергия съответната електроенергия, и затова има определени искания. Разбрахме тук от Вас, че всички те те искат за 100% от произведената топлинна енергия, реципрочно електроенергия, преференциална цена. Отиваме на двете крайности. Досега 100% от произведената електроенергия сме я плащали. Сега им казваме: Вие ще ползвате 100% топлинната енергия. Колеги, това на прост език означава, че от тук нататък преференциални цени за производство в оранжерии няма да има, и за това нещо ще носи отговорност господин Таско Ерменков. Защо няма да има? Защото толкова хитро постъпиха ГЕРБ. Господин Делян Добрев тук от трибуната няколко пъти казва, заедно с господин Николов, че те няма да подкрепят зеленчукопроизводството в оранжериите. Не чух госпожа министър Танева дали е на това мнение? Вие днес тръгвате в обратната стратегия с обратните предложения и затова възниква въпросът: какво правиха работодателите там? Те бяха извикани против другите работодатели, защото на тях не им беше обяснено, че трябва да се заплати онази част от електроенергията, произвела точно толкова топлинна енергия, която трябва да се използва за производство на зеленчуци. Ако това нещо им беше обяснено, те нямаше да имат претенции. Но тъй като им беше казано, че това е Закон, частичен за „Видахим“ и за „Свищов“, те бяха против. И сега поставяме вече въпроса, колеги – от тук нататък преференции за високоефективна електроенергия при производство на зеленчуци в оранжерии няма да има. Аз тогава очаквам господин Делян Добрев от тук да предложи да отпадне в чл. 30 т. 4. Защото това, което Вие предложихте със 100%, тези хора няма да ползват част от топлинната енергия за отопляване на сградите си, загубите няма да им се отчетат. Те 100% по никакъв начин не могат да си ползват произведената топлинна енергия в оранжериите си. този текст Вие решихте проблема с отпадането на преференциите. Обаче работодателите, господин Добрев, бяха и повдигнаха въпроса: какво правим с преференциалните цени на топлофикациите? Както всички други поставиха тук на дневен ред въпроса. Ако ще променим философията на Закона за енергетиката и стратегията в енергетиката, още сега Ви предлагам да гласуваме против този Закон за изменение и допълнение, да направим нов закон,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, на първо четене се въздържах от изказване, защото считам, че малката промяна, която се предлага в Закона като текст, води до големи промени във философията на Закона. Но след приказките, които се изговориха на първо четене и сега на второ четене, не мога да не взема отношение. Все пак става въпрос за „Видахим“, като повод за тези промени.

Тези от по-младите колеги, които не знаят какво означава това, това е конкуренцията на общия пазар, сега наречен „Европейски съюз“. И стигнахме от високотехнологични радиални гуми, да говорим за производство на краставици във „Видахим“. Истината е, че тези 40 дка оранжерии, които бяха споменати като повод за заобикаляне на Закона, съществуват от десетки години и са от другата страна на пътя на комбината. Те продължават да произвеждат домати и краставици и нямат нищо общо с „Видахим“. Най-вероятно формално щяха да бъдат използвани за повод. Аз мога да предоставя, а те са достъпни, разбира се, отчетите за последните години от работата на комбината. Комбинатът е създаден като конгломерат от четири като конгломерат от четири завода. Това е Заводът за гуми, Заводът за полиамидни влакна, Ремонтно-механичен завод и

почистване на цеха за смесителите, смяна на кран за водопровод и така нататък. Никаква друга дейност! ние искаме на тези хора да продължаваме да им пълним джобовете, защото в най-добрите си години – 2006 г. и 2007 г., в приватизирания „Видахим“ АД са работили около 700 човека, нормално малко над 500. отчетите, официално публикувани за завода, средната заплата е около 520-540 лв.

Ако продължим по този начин, ще Ви кажа, че на 15 март 2015 г. министър Теменужка Петкова дойде във Видин, защото тогава се надигна голям вой,

НЕК на нас ни продаваше 1 мегават за 116 лв., а го изкупуваше от „Видахим“ по преференциална цена 140 лв.

защото това, което държавата е давала на завода, е десетки пъти повече от това, което е получавала. Последно, 2007 г., 2011 г. и 2015 г. аз лично съм предлагал посредничество за

Помня как 350-400 човека останаха на улицата барабар с техните семейства. Ето, това се случи, когато Теменужка Петкова дойде във Видин. По отношение на цифрите считам, че се спекулира. 50 милиона били загубите на НЕК от „Видахим“. На първо четене,

С последното твърдение за цена на „Видахим“ – 134,08 лв. на мегаватчас, е 21 494 хил. лв. Невярно е твърдението, че тази сума се отразява автоматично в цената на задълженията към обществото, както твърдите, тъй като няма производител на електроенергия в България, който да предоставя безплатно електроенергия на НЕК, пък неговите разходи да ги плаща някой друг. По отношение на загубите за енергетиката от „Видахим“, за България ще установим, че цената, която ще плати всеки български потребител за сигурна доставка на българска енергия, повтарям – за сигурна доставка, възлиза на 0,002 лв. на киловатчас, или общо за 1 година това прави около 0,59 ст., при средно годишно потребление от 2400 киловатчаса. Или при годишна сметка на едно домакинство 528 лв., делът на произвежданата електрическа енергия от ТЕЦ „Видахим“ е 59 стотинки. Ето, това е на практика загубата за българската енергетика от предприятието

Дори да допуснем, че всички други дейности са производство на гуми, ако заводът работи 365 дни в годината, както би следвало да работи един завод, това означава, че на ден трябва да има 5500 лв. от гуми. Те са големи гуми. Едната гума струва 500 лв. Това означава, че този завод прави 10 гуми на ден. За да се произведат 10 гуми на ден, НЕК плаща 52 млн. лв. за произведена електроенергия.

Благодаря, господин Председател. Мислех да взема думата по процедура, но от господин Тошев не чух нито едно изречение, свързано с чл. 30, ал. 4 от този Закон. Чух, че през комунистическо време е създаден завод, който по тяхно време искат да го затворят. Нищо друго не чух. Колеги, става въпрос не за закон за „Видахим“. Става въпрос не за закон за „Свищов“. Става въпрос за Закон за преференциално плащане на високоефективна електроенергия при производство на зеленчуци. Вие подкрепяте ли този текст за производство на зеленчуци – колкото топлинна енергия е ползвана, за толкова електроенергия да се плати преференциална цена, или не го подкрепяте? Всичко друго ме навежда на мисълта, че някъде нещо не сте се разбрали.

е гарантирано, че ще произвежда гуми и ток за поддържаща дейност само с цел да подкрепи производството по високотехнологичен или комбиниран начин. Тук с тези приказки искам от тази трибуна да декларирам, че нямам никакъв конфликт на интереси и нямам свързани дейности с енергетиката, за разлика от някои преждеговоривши. Затова мога да бъда обективен. Искам да подчертая, че

тя тогава дойде и заради нея Дунав тече с 5 км в час, заради това има комари във Видин, слънцето изгрява откъм река Дунав и така нататък, включително за това затвориха завода.

тя предложи заводът да участва в конкурс, в тръжна процедура, за да спаси поне половината си работници, да бъде така нареченият „студен резерв“ на системата. Не го приеха. предложи да излязат на свободния пазар, защото самият господин Попов каза, че тогава се е изкупувала на 140 лв. от завода, а се е продавала на нас на 116 лв. и не е източван НЕК. (Шум и реплики.) Аз не мога да разбера кой не може да смята?! Аз съм завършил висша математика, инженер съм, не съм юрист, съжалявам, но мога да смятам, това се учи във втори клас. Така че, уважаеми дами и господа, подкрепяме сигурно високотехнологичната производствена енергия, но не по този начин. Нищо високотехнологично няма във видинския ТЕЦ, работи по технология от 1965 г. с донбаски въглища, които се мелят и се хвърлят в пещите това е високотехнологичното производство! И не можем да даваме по 50 милиона за производство на краставици, ще ни излязат златни тези краставици. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев. Заповядайте за лично обяснение, господин Попов.

Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложение от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Атанас Костадинов, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Таско Ерменков, за редакционна поправка в текста на Комисията – да отпадне изразът „не по-малко от“, в § 1 по текста на Комисията. Предложението беше прието и от народния представител Делян Добрев.

Предложението е прието. Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя от Комисията, редактиран от същата, заедно с току-що приетата редакционна поправка. Моля, гласувайте. Гласували

Предложение от народните представители Валентин Николов и Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 2: „Преходна разпоредба „§ 2. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 се прекратяват при наличие на условията по чл. 30, ал. 4.“ Изказвания? Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение „Преходна разпоредба“ с § 2 и съдържанието на този параграф, съгласно доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Първият Проект

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Станислав Иванов Владимиров за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Проекта за решение.

на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. 2. Избира Кристина Максимова Сидорова за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.“ Имате ли изказвания? ли изказвания? Няма. Гласуваме в цялост Проекта, заедно с двете му точки. Моля, гласувайте.

Освобождава Павел Димитров Шопов като член на Комисията по земеделието и храните.“ Има ли изказвания? Няма. Гласуваме Проекта за решение.

Избира Павел Димитров Шопов за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“ Имате ли изказвания, уважаеми колеги народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложения Ви Проект за решение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди да Ви представя доклада, правя процедурно предложение по чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарната зала: госпожа Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, и господин Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Режим на гласуване. Гласували 133 народни представители: за 129, против 2, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите.

внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2017 г. На редовно заседание, проведено на 8 юни 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., № 720-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2017 г.

Отчетът за дейността на Комисията за 2016 г. беше представен от председателя – доц. д-р Ана Джумалиева, която отбеляза в резюме най-важните акценти в него. Отчетът отразява постигнатите резултати на Комисията през годината, като традиционно акцентира върху работата на заседателните състави, отчита дейността на специализираната и общата администрация и посочва някои от най-важните цели. Госпожа Джумалиева подчерта, че през последните години расте броят на жалбите и сигналите – тенденция, която свидетелства за повишената чувствителност на българското общество към проявите на дискриминация и нетолерантност. През 2016 г. общият брой жалби, сигнали и запитвания е 1192, като в тази цифра не са включени консултациите в седалището на Комисията и в регионалните представителства. Постановени са 510 решения и това е най-високият брой решения от създаването на институцията. От защитените признаци, преобладаващо срещани в образуваните преписки за 2016 г. са: лично положение, като този признак е комплексен и е съчетание на различни персонални характеристики на отделния човек – семейно положение, образование, местожителство и други, увреждане, възраст, обществено положение, етническа принадлежност. В последните години нарастват жалбите за дискриминация по няколко признака. Анализът на практиката през годината потвърждава извода, че защитата от дискриминация при упражняване правото на труд заема значителна част от дейността на Комисията. Съществуват оплаквания и за различно отношение в сферата на здравеопазването, за диференциран подход при предоставянето на социални услуги, за дискриминация в сферата на образованието, за ограничаване достъпа на лица до определени стоки и услуги, за недостъпни архитектурни среди. В Отчета на Комисията, съгласно чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация, е включена информация за дейността на всеки от постоянните й специализирани състави. Към настоящия момент са разкрити 24 регионални офиса на областен принцип, но на практика активно работещи през 2016 г. са 21. Важен акцент в дейността на Комисията е взаимодействието с национални и международни институции, органи и неправителствени организации, компетентни по въпросите за равенството. В хода на дискусията, народните представители изразиха подкрепата си за Отчета и отправиха препоръки. Председателят на Комисията Красимир Велчев напомни, че с цел подпомагане дейността на институцията и по-конкретно грижата за хората в неравностойно положение, бюджетът за 2017 г. е увеличен. Това би следвало да окаже положителен ефект върху работата в регионалните офиси. Народният представител Васил Антонов констатира, че препоръките на Комисията по вероизповеданията и правата на човека по време на дебатите през миналата година са взети предвид. Народният представител Тодор Байчев предложи да се организират изнесени приемни по общините с цел запознаване на експертите с проблеми на гражданите. Народният представител Джейхан Ибрямов заяви удовлетворението си, че препоръките, които е направил предната година, са отразени в Отчета. Той сподели, че е необходимо Комисията да дава повече гласност на дейността си и да не позволява на други институции да изземват функциите й. С оглед регионалните особености и обстановката на Балканите, в Европа, дейността на Комисията за защита от дискриминация ще придобива все повече ключово значение. Народният представител Евгения Алексиева изрази мнение относно проблемите с регионалните офиси, които не развиват дейност. Тя предложи част от финансовите средства на Комисията да бъдат насочени към разработване на информационни и медийни кампании с цел популяризиране на дейността на институцията. Народният представител Валентина Найденова отправи препоръка за включване в отчета на повече статистически диаграми и графики, с цел анализ на тенденциите. Това би придало по-голяма тежест, яснота и възможност за бърза справка и информация. По повод направените препоръки вносителят заяви, че медийното отразяване на дейността не е толкова голямо, колкото на други институции, но това е свързано с финансовите разчети на бюджета. Към момента Комисията популяризира дейността си, като използва различните оперативни програми. Предстои кандидатстване по проект за създаване на мобилно приложение, с което всеки гражданин от мобилното си устройство да сигнализира за наличие на дискриминация. След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно с 14 „за” предлага на Народното събрание да приеме Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация, № 720-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2016 г.

Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Госпожо Джумалиева , имате думата за изказване. Не искате. Преминаваме към разисквания. Колеги, изказвания Колеги, изказвания относно Отчета? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проекта за решение, който преди малко изчете господин Александров, относно Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Първо ми позволете да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати: Ивайло Иванов – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Весела Караиванова

Режим на гласуване за допускане в залата.

Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. В заседанието участваха: господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, госпожа Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика, Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. Според мотивите на Законопроекта, предлаганото допълнение на Кодекса за социално осигуряване е насочено към гражданите, които са с доходи на границата на физическото оцеляване. Това се отнася най-вече до пенсионерите и хората над 65 години. В мотивите се посочва, че процентът на бедните възрастни хора е нараснал от 28 през 2014 г. на 33 през 2015 г. Според вносителите на Законопроекта тригодишната бюджетна прогноза предвижда средно нарастване на пенсиите с около 2,5%, от което следва, че не се очертава никаква съществена промяна в размерите на пенсиите. Вносителите са убедени, че ниските размери на пенсиите на повечето от българските пенсионери създават нетърпимо положение. Това налага да се вземат бързи мерки за увеличаването на пенсиите. Една такава мярка е преизчисляването на така наречените „стари пенсии“. Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средномесечния осигурителен доход на страната за последните 12 месеца преди датата на пенсиониране, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период и от осигурителния стаж на лицето. При спазване на принципа на равнопоставеността, осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Поради това, че средният осигурителен доход през годините е различен, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, в размерите на пенсиите се получава съществена разлика. За да се намалят тези различия, се налага периодично преизчисляване размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуалния среден осигурителен доход за страната.

В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, са станали значителни. Според вносителите преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г. би намалило проблемите с неравнопоставеността. Вносителите са наясно, че това преизчисление изисква значителен финансов ресурс. Затова тяхното предложение е това да стане на няколко етапа, като първият от тях е преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. Предложеният Законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите. Народните представители са направили предварителна оценка на въздействието на предлагания Законопроект, в която в различните параграфи са записали следното: І. Основания за законодателна инициатива. С пенсии до линията на бедността 314 лв. за 2017 г. са 1,3 млн. пенсионери, което представлява 60% от общия брой пенсионери. ІІ. Заинтересовани групи. При преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. увеличение на пенсиите биха получили пенсионерите с начална дата на пенсиониране преди 2013 г. ІІІ. Анализ на разходи и ползи. Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. ще струва около 400 милиона за 2017 г. ІV. Административна тежест и структурни промени. С приемането на Законопроекта не се налагат административни промени или въвеждането на регулаторни режими и такси. Въздействие върху нормативната уредба. Приемането на предложените промени трябва да получи своето отразяване в държавния бюджет и бюджета на държавното Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, национално представените работодателски и синдикални организации. Конфедерацията на независимите синдикати в България

Освен това Законопроектът предвижда допълнителни разходи в размер на около 480 млн. лв. Трябва да се има предвид, че необходимите месечни допълнителни средства за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност са в размер на около 80 млн. лв. месечно, при преизчисление със среден осигурителен доход за 2013 г. от 648,73 лв. Предложените промени водят до значителни допълнителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване, а от там и по консолидираната фискална програма за 2017 г. и следващите години. Целогодишният ефект за 2018 г. предполага допълнителни разходи в размер на около 1 млрд. лв. Направените предложения, за които не са посочени компенсиращи мерки със съответен източник на средства, биха довели до значително увеличаване на недостига от средства по бюджета на и до допълнителни трансфери от държавния бюджет за покриването му, а също и до нарастващи дефицити за пенсионната система в бъдещ хоризонт. С тези и други аргументи от Министерството на финансите не подкрепят предложения Законопроект. От Министерството на труда и социалната политика смятат, че направеното предложение относно това отпуснатите пенсии ежегодно да се преизчисляват със средния осигурителен доход за предходната година, периодично е поставяно на тяхното внимание. Експертите на Министерството винаги са изразявали становището, че липсва основание за това, тъй като този доход действително нараства, но това е в резултат от внесените осигурителни вноски на лицата, които упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване. В становището на МТСП се подчертава, че за да се избегне изоставането на размерите на пенсиите, отпуснати през предходни години, в сравнение с новоотпуснатите, в законодателството ни са предвидени други механизми:

ежегодното повишаване на минималните размери на пенсиите за трудова дейност, ежегодното повишаване размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност. В Кодекса за социално осигуряване и към настоящия момент съществува възможност за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, като при него се запазва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който е определен размерът на пенсията при първоначалното ѝ отпускане. Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсиите се извършва по реда на чл. 70 от КСО, за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането. Това е законовият механизъм, по който се отчита приносът на лицата към осигуряването и размерите на техните пенсии се повишават. С тези и други мотиви Министерството на труда и социалната политика не подкрепя Законопроекта, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители. институт, в което се изказват подобни аргументи на становищата на МТСП и МФ, също е отрицателно. В становищата на работодателските организации като цяло се споделя разбирането, че проблемът с размерите на така наречените „стари пенсии“ действително е голям, но не подкрепят начина, по който ще се извърши финансирането. Не подкрепят и промяната на пенсионно осигурителния модел да се извършва за сметка на финансовата устойчивост на системата. В позицията на КНСБ ясно беше очертана неподкрепата за Законопроекта, поради разбирането, че всички контрабутивни системи, каквато е и българската, работят на принципи, свързани с личния принос, а не с еднакъв принос, че не може да се очаква да има равнопоставеност на пенсиите, когато личните коефициенти се изчисляват с различни параметри. Според тях е много спорно, че пенсиите ще увеличат размерите си по начина, който са предложили вносителите на Законопроекта. Единственото подкрепящо становище е това на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Милко Недялков, Юлиян Папашимов, Ивайло Константинов, Георги Гьоков и Хасан Адемов. Народните представители коментираха факта, че не е станало ясно с кой средно осигурителен доход са работили вносителите – с този от 2012 г., или с този от 2013 Според повечето от тях това има голямо значение, защото, ако Законопроектът се приеме, ще трябва да се осигури различен по размер финансов ресурс. Този финансов ресурс не може да бъде осигурен без промяна на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и промяна на консолидираната рамка на държавния бюджет. Беше оспорена ефективността на подходите на направеното предложение за преизчисляване на така наречените „стари пенсии“. В отговор вносителите на Законопроекта заявиха, че от създаването си пенсионно-осигурителната система е генерирала много дисбаланси и Законопроектът е само една стъпка за подобряването й, предложението е добро и справедливо и начинът, който предлагат за увеличението на пенсиите, е подходящ и навременен. Колкото до финансовия източник за покриване на разходите за увеличените пенсии, това може да бъде държавният бюджет, който и без друго е заложен с подценена приходна част. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 10 гласа „за“, без „против“ и 10 гласа „въздържали се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване

Господин Председател, уважаеми колеги! Внесохме този Законопроект, на първо място, защото сме го обещали както в предизборната кампания за последните парламентарни избори, така и сме провеждали тази политика последователно и когато сме били в управление, и когато сме били в опозиция.

Спрете с това да повтаряте, че Бойко Борисов плаща пенсиите. Не ги плаща той, а ги плащат българските граждани с вноските, които правят днес работещите хора. И така, знаете всички, че немалка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите, и то тези над 65-годишна възраст. Бедните възрастни са нараснали от 28% през 2014 г. на 33% през 2015 г. Границата на бедността за 2017 г. е 314 лв., а минималната пенсия, ако я увеличите от 1 юли, ще бъде 180 лв. Разликата я виждате. Над 1 милион 300 хиляди пенсионери, а това е 60% от общия брой на пенсионерите в България, са с пенсии под границата на бедност. Според средносрочната прогноза на правителството при приемането на бюджета за 2017 г. в следващите три години пенсиите ще нарастват средно с около 2,5% на година, което сами разбирате, че е нищо за живота на тези хора. Положението наистина е тежко и нетърпимо, изисква бързи и неотложни мерки, но разположени така във времето, че да не нарушават и основните принципи на осигуряването, и да не демотивират младите българи въобще да се осигуряват. Според нас трябва да започнем с преизчисляване на старите пенсии заради основни принципи в осигурителната система, а това е равнопоставеност и солидарност. Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средномесечния доход на страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за определения период и от осигурителния стаж. При спазване на принципа на равнопоставеност, осигурени лица с един и същи принос, заради разликата в средноосигурителния доход получават коренно различни пенсии. Това нарушава принципа на равнопоставеност.

Средният осигурителен доход за 2016 г. е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г. – годината, в която е направено за последно. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича немалка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос тези хора са работили и са си правили вноските, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно, това противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите. Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г. би изчистило проблемите с неравнопоставеността, но ние разбираме разумно, че това изисква много голям финансов ресурс. Затова нашето предложение е да започнем стъпка по стъпка с преизчисляване със средния осигурителен доход за 2013-а, а не с този за 2016 г. Смятаме, че предложеният Законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите. Тя е първа, но и най-важна, защото в противен случай ще задълбочим още повече проблема с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е равнопоставеността. Както също сме обещали, към всеки внесен от нас законопроект правим предварителна оценка на въздействието, то е задължително по Закона за нормативните актове, но масово в парламента това задължение От тук нататък от „БСП за България“ всеки законопроект ще бъде придружен с такава оценка. Накратко ще Ви я представя. Хората, които засяга този Законопроект, са всички пенсионери с начална дата на пенсиониране преди 2013 г. Анализ на разходите: преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход на 2013 г. ще струва допълнително около 400 – 420 млн. лв. за 2017 г. Административна тежест и структурни промени: с приемането на Законопроекта не се налагат административни промени или въвеждане на регулаторни режими и такси. Въздействие върху нормативната уредба: налагат се промени. Това е предложението да бъде отразено в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване. Уважаеми колеги, най-вече от управляващото мнозинство, господин Цветанов призова при един предишен Законопроект – този за Движение по пътищата, каза: „Предлагайте решения на проблеми“. Всички знаем, че има проблеми с ниските пенсии на възрастните хора и че е невъзможно да живеят с тези пари. Ето нашето предложение за решение. Нека чуем Вашето. Под натиска на ГЕРБ „Обеднени патриоти“ се отказаха от обещанието да направят минималната пенсия 300 лв. – само минималната, без да пипат нито една ставка по другите пенсии! Да, имаше и обещания за преизчисляване. Ние последователно – от 2008-а, когато сме го правили на практика, през времето, когато сме били опозиция, до сега отново повтаряме и правим едно и също наш приоритет са хората с ниските доходи, бедността и невъзможността да продължават да живеят по този начин. За изпълнение на тези приоритети и задачи сме набелязали какво трябва да се направи. Предложението ни днес е конкретно решение на един от проблемите с бедността и ниските доходи. Сега да чуем Вашите приоритети и Вашето предложение за решение на този проблем. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от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

от 1 юли 2017 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи със средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г. като сте посочили 618 лв. и 6 ст. Ние от парламентарната група на ГЕРБ анализирахме внимателно предложението на колегите от БСП. В случая подходихме експертно с нужните актюерски разчети. Ще започна с това, че има една важна грешка в предложения Законопроект по отношение на размера на средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г., както сте посочили Вие. Вие сте посочили, че средномесечният осигурителен доход за страната за 2013 г. е 618 лв. 6 ст. – това всъщност, уважаеми колеги, е средномесечният осигурителен доход за 2012 г. Отчетеният за 2013 г. и публикуван на интернет страниците на Националния осигурителния институт, както и във всички статистически справочници и годишници на Националния статистически институт и на НОИ средномесечният осигурителен доход за 2013 г., уважаеми колеги от ляво, е 648 лв. 73 ст., а не визирания във Вашия Законопроект 618 лв. Именно с този доход са изчислени пенсиите, отпуснати през месец януари 2014 г. Аз съм убедена, че Вие ще омаловажите тази важна грешка и сигурно ще кажете, че това са технически детайли. Но, уважаеми колеги, когато става въпрос за финансови параметри, трябва да бъдем много внимателни и да подходим експертно. Безспорно е, че трябва да се повишат доходите на българските пенсионери, тъй като са ниски, но това трябва да стане много внимателно, съобразно финансовите възможности на бюджета на държавното обществено осигуряване и най-вече с основните принципи и възприетата законодателна рамка в областта на социалното осигуряване. Какво на практика предлагате Вие с този Законопроект? Осъвременяване на всички отпуснати пенсии до 2012 г., включително. включително. Уважаеми колеги, това е една безпринципна уравниловка с пенсиите от 2013 г., за които лицата нямат никакъв осигурителен принос и нямате предвид това, че тези, които са работили през 2013 г. и след това са се пенсионирали, имат много по-голям съществен принос от тези, които са се пенсионирали преди 2012 г. Предлагате средномесечният осигурителен доход да бъде еднакъв за всички пенсионери, независимо кога са се пенсионирали, и то на нивото на 2013 г., както беше казано тук в мотивите на вносителя. Ще припомня пак, че през 2007 г. – по времето на правителството на Сергей Станишев, бе направено осъвременяване на пенсиите по същия безпринципен начин с нарушаването на пенсионния модел. От 1 октомври 2008 г. бяха осъвременени всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2007 г., със средномесечния осигурителен доход за 2007 г., който тогава беше 398 лв. и 17 ст. И в двата случая – през 2008 г. и сега, пенсионният модел се опорочава и се изкривява. Лицата с по-малък принос в осигурителната система трябва да се изравнят с тези с по-голям принос. Това е нарушение на основния пенсионен модел у нас, а именно равнопоставеност и солидарност, за който принцип беше казано от вносителя. Какво значи „солидарност“ в пенсионната система? Солидарността се изразява в това, че днешното поколение работещи покриват разходите за пенсия на предишното поколение работещи и осигурени лица, равнопоставеността се изразява, уважаеми колеги, в относително еднакво прилагане на нормативните разпоредби на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Много е важно да си припомним как се изчисляват пенсиите, кои са параметрите, които влияят върху техния размер и по-конкретно, че като база на изчисляване на пенсиите се взема средномесечният осигурителен доход на лицата от последните 12 месеца преди отпускане на пенсията. Това е заложено и в пенсионната формула, по която се изчисляват всички пенсии. Възприетото правило да се вземе предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, преди месеца на отпускане на пенсията, е свързано с това, че до този момент лицето е участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен при определянето на средномесечния осигурителен доход за страната. След пенсионирането си лицата, които не са работили, не подлежат на осигуряване и нямат принос в осигурителната система, нямат принос във формирането на средномесечния осигурителен доход. И най-важното, нямат основание техните пенсии да се определят и преизчисляват в зависимост от този доход. За да се избегне изоставането в размера на пенсиите, отпуснати през предходни години, в нашето законодателство са предвидени други механизми, като това да става по така нареченото „швейцарско правило“. Има си правила и принципи в социалното осигуряване, те трябва да се спазват и да бъдем изключително внимателни и най-вече експертни към това, което предлагаме. На следващо място, трябва да се има предвид и друга слабост на Законопроекта. Според текста на предложението преизчисляването се извършва като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на членове 70, 75 и 79 от Кодекса за социално осигуряване. Това на практика означава, че дори и да се преизчислят всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до края на 2012 г., няма да се постигне пълната равнопоставеност между тези пенсии и пенсиите, отпуснати в началото на 2013 г., тъй като не се предвижда след изчисляване на новия размер да бъдат взети предвид и осъвременяванията, които са получили по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г. и за 2016 г. Това е много важно. Друг важен факт, който вносителите не са взели под внимание, е, че всички пенсии, отпуснати до края на 2013 г. са изчислени от по-нисък осигурителен доход, имайки предвид 2012 г. Аз всъщност не мога да разбера кой средномесечен осигурителен доход вземате – 2012-а ли, или 2013 г. с тази грешка? Ако искате преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност със средномесечния осигурителен доход за 2013 г. би трябвало да бъдат подложени всички отпуснати пенсии до 31 декември 2013 г., а не тези, които Вие сте предложили – всички отпуснати пенсии до 31 декември 2012 г. Поради тази важна грешка Законопроектът, уважаеми колеги от ляво, е несправедлив за пенсионерите с отпуснати пенсии през 2013 г., защото те на практика няма да получат нищо. Получава се един вакуум. Индивидуалната пенсия отразява личния принос на лицето в осигурителната система в точно конкретен период и неговата релация с достигнато ниво на доходите, измерено посредством средноосигурителния доход. Искам да припомня още веднъж, че най-важният елемент във формулата за определяне на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, преди месеца на отпускане на пенсията. Произволното вземане на осигурителен доход от периода, към който лицето няма осигурителен принос в осигурителната система не само нарушава равнопоставеността, която е основен принцип, както казах и споменах в моето изказване, но създава една безпринципна уравниловка към тези лица, които са се пенсионирали през 2013 г. и 2014 г., които имат много по-голям принос в осигурителната система, и колкото периода на пенсиониране се отдалечава от 2013 г., толкова повече се увеличава тази несправедливост. На практика, какво им казваме на всички работещи българи: осигурявайте се на какъвто искате осигурителен доход, може и на нереалния, нищо, че ще получите ниска пенсия, защото след време ще Ви преизчислим пенсията с един по-висок доход, формиран от други честни българи. Това е истината и затова трябва да бъдем много внимателни, когато предлагаме тези текстове. Да, хубаво звучи, популистко е, но, колеги, безпринципно е и нарушава най-вече стабилността на българската пенсионна система. Друг важен фактор, който трябва да се има предвид, това е, че според Вашето предложение няма да получат увеличаване и преизчисляване на пенсията всички пенсионери, тъй като според Вашето предложение не подлежат на преизчисление със средния осигурителен доход за 2013 г. 335 хил. и 373 пенсии, отпуснати след 31 декември 2012 г. Също така много важно е да подчертая, че съгласно това Ваше предложение няма да получат увеличаване инвалидните пенсии поради общо заболяване, инвалидните пенсии поради трудова злополука или професионална болест. Ще се спра накратко и на разчетите, които бяха направени подробно от Националния осигурителен институт и намериха приложение в тяхното становище, като е важно да отбележа, че приемането на Законопроекта е свързан с осигуряването на един много висок финансов ресурс. В случай, че се осъществи планираното в управленската програма на правителството увеличаване на минималната пенсия от 1 юли – на 180 лв. и от 1 октомври октомври – на 200 лв., необходимите допълнителни средства за периода от 1 юли до края на месец декември, за да се изпълни Вашето предложение, това са 570 млн. лв., а за следващата година необходимите средства са 1 млрд. и 220 млн. и на колегите от БСП по време на заседание на Комисията: откъде ще вземат тези 570 млн. лв. до края на годината, за да се обезпечи това финансово предложение? Отговор не получих.

Подобно решение не е в правомощията на народни представители като законодателна инициатива, ако искате да променяте бюджета на държавното обществено осигуряване. В този смисъл инициативата на БСП не е обвързана с правомощията на народни представители да променят държавния бюджет. Уважаеми колеги, аз ще приключа дотук. Смятам, че бях доста обстоятелствена в моето изказване. Изложих достатъчно аргументи, подкрепени с факти, с разчети и затова ние от парламентарната група ще се въздържим да подкрепим този Законопроект. И нека да не се заблуждаваме, че с този Законопроект ще се постигне равенство и справедливост по отношение на размерите на пенсиите на българските пенсионери. Пенсиите наистина трябва да се повишат, защото, както споменах, особено на тези, които са отпуснати в предишни години, размерът е нисък, но към това трябва да се подходи експертно и внимателно, без да се нарушат устоите на пенсионния модел у нас. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Найденова, за задълбоченото и пространно изказване. Реплики? Господин Георги Гьоков, първи по ред.

че сте анализирали предложението на БСП. Защо не анализирахте пенсиите, госпожо Ангелова?! Защо не анализирахте пенсиите, за да видите, че са безобразно ниски и да направите нещо в тази посока? Защо не го направихте това, а анализирате нашето предложение, което се бори с това нещо? Било важна грешка, че било 618,06 лв. за 2012 г., а не за 2013 г. Сумата е написана – всеки, който има очи ще види, всеки, който има уши, ще я чуе като я прочете.

осигурителния доход за годините. „Уравновиловка“. Не ползвайте тази дума въобще от тази трибуна днес, защото аз внимателно си записвам всичко и ще Ви я цитирам утре или още днес на заседанието когато предложите решението си за увеличаване само на минималните пенсии – единствено и само на минималните пенсии! И Вие ще ми говорите за уравновиловка!

Три години замразихте това Швейцарско правило и лишихте близо 12% увеличение на пенсиите на тези хора. „Несправедливо за 2013 г.“ Какво ми говорите за справедливост? 250 – 300 хиляди души поставяте в неравностойно положение, а ми говорите за

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, много внимателно слушах Вашето изказване. Беше логично построено, но Вие не засегнахте основния въпрос, който трябваше да засегнете. За първи път, госпожо Ангелова, в началото на определен мандат от 27 години насам, пенсии се вдигат на 806 хиляди човека, пет вида пенсии,

И второ, госпожо Ангелова, Вие убедена ли сте, че колегите от ляво са последователни по този въпрос, както те постоянно говорят?! Аз ще Ви кажа, че не са. Старите народни представители много добре помнят как те гласуваха по предложението на „Обединените патриоти“ точно по този въпрос, по тази материя в миналия парламент. (Възгласи Ще Ви кажа, госпожо Ангелова. Вижте разпечатката на парламента. От тях са гласували само 11 човека. Другите не бяха в залата. От 39 човека

Кое е безпринципното в индексирането на пенсиите от 2007 г.? Безпринципно е да виждаме нашите учители, нашите лекари, нашите строители, които се пенсионираха преди 2007 г., да бъркат по кофите! Това е безпринципно! (Ръкопляскания от „БСП за справедливостта в осигурителната система, ще Ви върна още през 2000 г., че системата не е била съвсем последователна и е имало периоди, в които индексирането е ставало без определено правило на база на финансовите възможности на бюджета на държавното През 2006 г. се въвеждаше Швейцарското правило, а в периода от 2010 до 2012 г. няма индексация, след което от април 2013 г. пенсиите са индексирани в диференциран размер според това кога са отпуснати. Последното преизчисляване на всички пенсии е от октомври 2008 г. с осигурителния доход за 2007 г. Осъвременяването през последните години се извършва всяка година от 1 юли по Швейцарското правило – за 2014 г. с 2,6%, за 2015 г. – 1,6%, а тази година – 2,4%. Тези 2,4% какво отражение имат върху пенсиите, като знаем, че над 520 хиляди пенсионери живеят със 160 лв.?! милион и 490 хиляди пенсионери живеят под прага на бедността! И ако това ни успокоява, уважаеми народни представители, то нашето предложение е принципното! Защото ефектът, който ще окаже, е върху 62% от пенсионираните, а Вашето ще окаже влияние върху 38%.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

2008 г. Помня, тогава бях в социалната система, голяма част от българските пенсионери върнаха тези два лева, които получиха от увеличаването на пенсиите от госпожа Масларова – в плик. Много добре си спомням това, но Вие явно сте го забравили. По отношение на репликата на господин Гьоков. Господин Гьоков, Вие бързахте да вкарате този Законопроект, както Законопроекта за жестомимическия език предишната седмица, и допуснахте основни грешки. Явно демагогията и популизмът са изместили експертността, която е нужна в изработването на всеки законопроект и най-вече законопроектите, които касаят българските граждани. Бъдете прагматични, бъдете експертни! Недейте да търсите популистки ефект. Защото с това, което предлагате, не само че няма да решите проблемите на българските пенсионери, а напротив, ще ги задълбочите,

и не гледате как червеното часовниче тиктака и времето е свършило. Позволявате много агресивен тон, за който подозирам, че удовлетворението е пълно. Ще ми позволите тогава да кажа, че когато се говори

Председател, възмутен съм, че позволявате тук от трибуната да се изричат лъжи, още повече от хора, които не познават системата. Вие говорите за професионализъм, но в същото време не познавате системата. Тази система винаги е

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!

неоправдано ниски и че в пенсионната система са натрупани проблеми, несъответствия и деформации, които датират от началото на модела на пенсионно-осигурителната система. Никой в тази зала не може да отрече и факта, че най-малко 33% от българите изживяват тежки материални лишения. Странно е, че политическата класа, която има основна вина за това състояние на пенсионната система, и най-вече тези, които управляват вече трети мандат, се правят, че не забелязват проблема, проблема, по който всяка година Европейската комисия има констатации, забележки и препоръки към правителството, а именно – да разглежда и подобри адекватността на всички, подчертавам – на всички пенсии. Ще Ви цитирам няколко кратки извадки от последния Доклад за 2017 г.: „Процентът на хората, изложени на риск от социално изключване, остава един от най-високите в Европейския съюз. Той достига 41% през 2015 г., което се дължи на влошаване както на паричната бедност, така и на сериозните материални лишения. Неравенствата в нивата на доходите също са много високи и нарастващи. Бедността сред възрастните хора рязко се е влошила. След продължителен спад през последните 5 г., процентът на риск от бедност на възрастните хора над 65 г. се увеличава рязко до 31,7% през 2015 г. Възрастните жени са изложени на особено висок риск от бедност и социално изключване предвид ниските им пенсионни вноски.“ Ако се задълбочим в този сериозен проблем, трябва да признаем, че около 33% от българите живеят в бедност, но има и една немалка част от тези хора, които живеят в екстремна бедност, която разрушава здравето и застрашава живота им. Хората, попадащи в категорията на екстремно бедни, не се хранят редовно, не могат да се грижат за здравето си, живеят в зле отоплени жилища и са перманентно под напрежение и стрес. Животът им е мизерия и бавна смърт. На това ги обрекохте, като през цялото Ви управление от 2009 г. насам не предприехте нито едно адекватно действие, за да промените тази картина. Задавам риторичен въпрос: нормално ли е да съществува такава картина в XXI в. в една държава – член на Европейския съюз, управлявана през последните осем години – с изключение на една година от една партия – която се нарича „Граждани за европейско развитие на България“? Какво гражданско, какво европейско и какво развитие има в това народът ти да тъне в дълбока бедност, която вместо да бъде преодолявана, се задълбочава?! Какво му е европейското – да си последен по доходи в Европейския съюз?! И като говоря за тази бедност, трябва да отбележа, че в най-голяма степен тя засяга възрастните хора над 65 г. Статистиката показва, че при граница на бедността за 2017 г. 314 лв., минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст получават 1 млн. 300 хил. пенсионери – 60% от общия брой на пенсионерите в страната, тоест те са под границата на тази бедност. Сигурно ще гласуваме и ще направим минималната пенсия 180, а после – 200 лв., въпреки щедрите предизборни обещания за 300 лв. минимална пенсия, които сигурно хората не са забравили, тъй като ги като ги облъчвахте с тези послания. Това обаче ще породи редица други проблеми. Ще взриви пенсионната система, ако не обърнем внимание на останалите пенсии и няма да промени факта, че над 1 млн. 300 хил. пенсионери ще останат ще останат с пенсии под границата на бедността. Според средносрочната прогноза на правителството при приемането на бюджета за 2017 г. се предвижда едва с 2,5% увеличение на пенсиите, тоест не се предвижда никаква съществена промяна в размера им, или нищо ново под слънцето! Сменяте си партньорите в управлението, но не сменяте политиката по отношение на доходите за пенсионерите. Според нас от парламентарната група на „БСП за България“ е време да направим стъпки за решаване на на този проблем и на това недопустимо отношение към пенсионерите, да кажем „стоп“ на тази пагубна за нацията ни статистика и политика в пенсионната система от 2000 г. насам, с малки изключения по време на управлението на тройната коалиция, когато имаше значително вдигане на размера на пенсиите, със строго отчитане на осигурителния

Господин Гьоков, заповядайте да завършите изказването си. Колегите са нетърпеливи. ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря. Убедени сме, че положението е нетърпимо и се изискват бързи и неотложни мерки, но не бива в никакъв случай да се предприемат недомислени действия, които могат да нарушат основни принципи на осигуряването и да демотивират младите българи въобще да се осигуряват и да се взривява доверието в осигурителната система. Имаме предвид предложението за увеличаване само на минималната пенсия, без промяна на всички останали. Според нас първо трябва да се направи преизчисление на по-старите пенсии със средноосигурителен доход някъде от по-близките години. Нашето предложение го знаете. То беше представено от Корнелия Нинова. Знаете как се определя пенсията по чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване. А сега искам да Ви дам един пример, за да разберете колко сме прави с нашето предложение. При спазване на принципа за равнопоставеност осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, една и съща продължителност на осигурителния стаж и едно съотношение между осигурителния доход на лицето и средноосигурителния доход на страната за определен период, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Поради това че средноосигурителният доход на страната през годините е различен – увеличава се, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, размерът на пенсиите често се различава чувствително. Няма да Ви давам пример с един учител,

приблизително на едни и същи осигурителни нива. За да се намалят тези различия, се налага периодично преизчисляване на размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст, с актуален среден осигурителен доход за страната. Нашето предложение го чухте – да преизчислим пенсиите със средноосигурителен доход за страната 618,06 лв. Разбира се, такова преизчисляване ще се извърши само ако това е по-благоприятно за лицето. Никой няма да бъде ощетен. Последното такова преизчисляване беше извършено 2008 г. със средноосигурителен доход за 2007 г. – 398,17 лв. Оттогава до момента средноосигурителният доход е нараснал над два пъти. В резултат на това за последните 10 години различията между старите и новите пенсии при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице станаха значителни. Това обрича не малка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно от това то противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи, защото и без това получават неадекватно ниски пенсии. Преизчисляването на пенсиите с посочения средноосигурителен доход 618,06 лв. по наши изчисления ще струва допълнително на бюджета на държавното обществено осигуряване около 400 млн. лв., а за 2018 г. – 810 млн. лв. Разбира се, приемането на предложените от нас промени трябва да получи своето отражение в държавния бюджет и в бюджета на държавното

Приемаме, че нашите изчисления не са съвсем точни за периода юли-декември 2017 г. Ще са необходими 480 млн. лв., както се твърди в становището на Националния осигурителен институт. Нищо притеснително. Спокойно може да се трансферират от излишъка от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване Нали премиерът Борисов твърди, че очаква бюджетен излишък от 1,5 млрд. лв. до 3 млрд. лв. и вместо тези пари да се харчат и преразпределят не през бюджета, а порочно и противоконституционно – с министерски постановления?…

трябва да се преразпределят не през бюджета, а порочно и противоконституционно – с министерски постановления. Може съвсем официално да се направи едно добро дело за пенсионерите. Предложеният от нашата парламентарна група Законопроект е само една от необходимите стъпки. Това е ясно. Не можем да си затваряме очите и да не виждаме, че неравенствата водят до огромни проблеми в цялото ни общество – маргинализация, социално изключване, необразованост, изтласкване на цели слоеве от населението на ръба и извън участието в икономическия и социален живот. Затова от нашата парламентарна група с внасянето на този Законопроект отправяме предизвикателство не само към всички народни представители да се извисят над тяснопартийните си интереси и да подкрепят нашия Законопроект, но и към всички, които имат отношение към пенсионната система, защото това е справедливо решение и с това ще покажем, че сме отговорни и загрижени за българите, дори и за тези в пенсионна възраст. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви,

уважаеми колеги, до приключване на точката от дневния ред. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 193 народни представители: за 89, против 97, въздържали се 7. Предложението за удължаване на времето не е прието. Продължаваме обсъжданията. Реплики? Заповядайте, господин Ангелов.

към Вас: много е хубаво да се заигравате с желанията на хората с това да бъдат увеличени пенсиите, да бъдат индексирани пенсиите и всичко останало, но защо Вие миналата година не го подкрепихте? и реплики от ляво.) Ааа, не лъжете! Това, което правите е пълно безочие! Можете да проверите всички гласувания. В приходната част въобще не подкрепихте, след това Вашата председателка направи така, че да има 10-15 народни представители от БСП само в залата и то не мина. Ако Вие имахте желание минималната пенсия да бъде 300 лв. и всички останали пенсии да бъдат индексирани, щяхте да подкрепите миналата година по бюджета гласуванията и то с цялата си група, и щеше да мине. И от 1 януари 2017 г. българските пенсионери щяха да имат 300 лв. минимална пенсия

Предполагам, че от „Патриотичния фронт“ имате предвид някой. Заповядайте, господин Гърневски, за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, преди десетина дни казах, че левицата винаги е

Мобилизирайте бившата червена номенклатура и настояща червена олигархия да върне заграбеното от българския народ! И пенсиите ще скочат двойно!

вее демагогски знамената, че е честна, социална, справедлива, но поразровиш ли й ти делата ще я видиш, че е нагла, арогантна и особено крадлива!“ Благодаря.

предметът на дебата не е творчеството на господин Гърневски – преди 10 ноември или след 10 ноември, независимо, когато и да е. Тук говорим за социални въпроси. Говорим, че хората нямат пари да си купят дърва, нямат пари да се качат на автобуса, нямат пари